Poštovane dame i gospodo, poštovani predsedniče Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici Narodne skupštine, pored narodnih poslanika i kandidata za članove Vlade, prisustvuju i: predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić, predsednik Skupštine AP Vojvodine, predsednik Skupštine Grada Beograda i gradonačelnik Grada Beograda, predstavnici pravosuđa, organa Republike Srbije, direktori kancelarija Vlade Republike Srbije, predstavnici Vojske Republike Srbije, policije, nezavisnih regulatornih tela, tradicionalnih crkava i verskih zajednica, Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i rektori univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija.Takođe, današnjoj sednici prisustvuju NJegovo kraljevsko visočanstvo princ Aleksandar Karađorđević sa suprugom, kao i šefovi diplomatsko - konzularnih misija i međunarodnih organizacija u Republici Srbiji.Dozvolite mi da, u svoje ime i u ime Narodne skupštine, pozdravim cenjene goste.Sada goste.Sada molim predsednika, potpredsednike i ministre u Vladi da, u skladu sa članom 271. Poslovnika i članom 16. stav 2. Zakona o Vladi, pristupe polaganju

Hvala.